Neven (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke

Prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se konačni prijedlog raspravi u hitnom postupku. Amandmani se podnose do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješće odbora imamo, tu smo ih na sjednici primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno nešto obrazložiti? Nije potrebno. Izvjestitelji odbora? Također ne. Otvaram raspravu. Za raspravu najprije u ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Pa samo nekoliko napomena u vezi ovoga prijedloga zakona isključivo zbog važnosti gospodarske suradnje sa Republikom Njemačkom i opsega međusobne trgovinske razmjene. Isto tako zbog važnosti Savezne Republike Njemačke i njihov doprinos u osamostaljenju RH, ali i u gospodarskom razvoju RH. Poznato je da je Savezna Republika Njemačka treći ulagač u RH odmah iza Austrije i Nizozemske, a od '93. do danas od ukupno 24 milijarde i nešto milijuna kuna uloženih u RH 3 milijarde

i godišnje, u 2009. primjerice je bila razmjena izvoza u Njemačku 800 milijuna eura dok je uvoz iz Njemačke bio 2 milijarde eura. S tim da je to znatno manje 20-ak% manje nego u ranijim razdobljima zbog ekonomske krize. Ovim prijedlogom Zakona o potvrđivanju ugovora mijenja se samo dosadašnji ugovor između Vlade Republike Njemačke i RH na način da se na način da se ugovor iz 2002. o financiranju za vodoopskrbu može primijeniti na cijelom području RH, a ne samo na južnom području. Stoga ovim ugovorom Hrvatska dobiva 12 milijuna eura kredita sa subvencioniranim kamatama 3 milijuna eura i posebno 1 milijun eura bespovratno u obliku pomoći. Stoga klub HDZ-a podržava ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.